Mi idemo na točku: - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2018. godinu Podnositelj je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem čl. 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Raspravu ćemo provesti na temelju čl. 44. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu, Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Poštovani predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Mladen Cerovac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je detaljno i obuhvatno izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2018. godinu. Ono što je značajno i koje razlikuje ovo izvješća od ranijih izvješća je to da je u njemu po prvi puta obuhvaćeno i ne samo izvješće o radu agencije u u dijelu koje se odnosi na provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, već i na provedbu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. To je nova nadležnost agencije koju je dobila donošenjem Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Zakon je stupio na snagu 7.12.2017., ali je njegova puna primjena počela od 1.

Podnošenjem godišnjeg izvješća agencije ne smatra se … svoju zakonsku obvezu već i kao jedan instrument da najširoj javnosti ne samo političkoj na transparentan način prikaže svoj rad. To uvijek izaziva izvješće agencije je dosta čitano, ovo izvješće sadrži osim statističkih podataka o radu agencije, pravni okvir, dakle Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Prikaz karakterističnih … paradigmatičnih predmeta, opis faza postupaka i po jednom i po drugom propisu i sažetak sektorskih istraživanja koja su uvijek medijski zanimljiva. U 2018. je agencija provela četiri takva sektorska istraživanja i naravno izvješće sadrži međunarodne aktivnosti agencije. Htio bih samo naglasiti da je u 2018. godini agencija pobijedila na natječaju za Twinning light projekt tehničke i stručne pomoći Agenciji za zaštitu konkurencije Crne Gore. je projekt uspješno okončan ove godine. Evo to bi bilo ukratko sve, nastojat ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prva je prva je poštovanog zastupnika Kirina. Izvolite. i propisa koji uređuju zabranu nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Agencija je 2018. godine riješila 648 predmeta. Da li je najveći broj predmeta bio vezan uz nepoštenu trgovačku praksu u opskrbi jer tu su manipulacije najjednostavnije, najlakše, koncentracija pesticida, zatim sastav, biološka i kemijska ispravnost hrane. Hvala.

koje se odnosi na Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Međutim, moram vas ispraviti agencija se ne baviti to piše u izvješću unutra upravo smo to odgovorili jer je to pitanje netko od saborskih zastupnika već ranije postavio, ne odnosi se na ispitivanje kvalitete hrane i zdravstvene ispravnosti hrane,

tiče također znači postupaka utvrđivanja znači iskorištavanja pregovaračke snage i nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu lancu opskrbe znači voćem i povrćem. Mene zanima koliko je postupaka pokrenuto, što činite s time da ovi veliki lanci otkupljivači zapravo ne plaćaju malim proizvođačima, to se događa u dolini Neretve s mandarinama, al događa se događa se uvjeren sam i u drugim dijelovima Hrvatske. Mislim da bi agencija tu trebala puno više i aktivnije raditi jer po mojim informacijama koje imam dosta robe uopće nije plaćeno.

i otkupljivača. Doneseno je naravno postupci traju određeno vrijeme, rekli smo da je puna primjena zakona počela tek u 4 mjesecu 2018., doneseno je 6 odluka,

dobiti, moramo dobiti neki znak da roba nije plaćena, moramo imati, mi ćemo to provjeriti i tražit ćemo fakture naravno i to je to. Mi smo imali, predstavnici agencije su imali i sastanak sa neretvanskom mladeži ako se ne varam, bili su dolje na licu mjesta, oni su nam iznijeli svoje probleme i mislim da se tu radi što se može napraviti. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram onda raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

jedna bitna institucija koja bi morala brigat se za ravnopravnost, pravednost poglavito u ovome, kad vidimo u ovom tržištu gdje strani trgovački lanci prodaju proizvode koji utječu i na domaću proizvodnju, a naravno tu se radi i o pitanju kvalitete. Da li ćete vi prebacivati na inspekciju ili ćete biti uvezani sa nadležnom inspekcijom to je sad pitanje sustava koji očito ne funkcionira i gdi strani mešetari u biti, strani proizvođači tj. strani trgovački lanci pod tom ne sinergijom il ajmo reći ne iskordiniranošću u biti uništavaju domaće proizvođače naravno koji i propadaju. Imamo rezultate da svake godine u RH sve više i više imamo uvoza prehrambenih proizvoda, to je prišlo 3 milijarde EUR-a. Rapidan je rast uvoza prehrambenih proizvoda dok se domaća proizvodnja u biti smanjuje jel naši ljudi na ovoj nepoštenoj trgovačkoj praksi ne mogu ostati. Tu se postavljaju pitanja od onoga, imamo li znači kakve proizvode uvodimo, da li su proizvodi čak imamo, uvozi se paški sir koji nije vidio ni Pag, ni pašku ovcu, možda jedino ako je brod prošao pokraj, koji se u drugim državama proizvodi, imamo brojne takve slične razloge kopije domaćih proizvoda koji uništavaju domaće proizvođače. zbog toga ja mislim da bi agencija trebala puno više raditi zajedno sa inspekcijom jel kazati inspekcija nadležna je dužna o ispravnosti hrane, ja mislim da smo mi na zajedničkome tržištu i da bi ako smo članovi EU, ako je ako je ona ravnopravna, jednakopravna, a poglavito ako se pozivamo na tržište i da na tržište moramo biti svi isti, ja smatram da trgovački lanci krše, strani krše sva pravila ovaj sve propise i da onu štetnu hranu, hranu koja je otpad, hranu koja je za zapaliti, hranu ja ću vam ispričati nekoliko primjera. Jedan je primjer

ljudi su kupovali janjetinu novozelandsku koja je bila smrznuta za cijenu kilogram 10 kuna. Znači smrznuta janjetina iz Novog Zelanda isplatilo je se prevesti sa ovim tankerima, kako li se prevozili i prodavala se za 10 kuna. Ja čisto sumnjam da je netko provjeravao ispravnost

u laboratorijima organizmi, da li je to i to su ljudi kupovali. I naravno da janje odgojiti na području i baviti se stočarstvom našem stočaru se ne isplati ispod 100 EUR-a jer jednostavno takvo je tržište. Pa koliko je se samo uvezlo takve hrane koja je nekontrolirana i koja je uništila domaće proizvođače, uništila. I danas nemamo više, vrlo malo imamo na području odakle ja dolazim ima ovaj janjaca, koza, ovaca sve manje. Uvozimo štetnu hranu koja je nekontrolirana sa brodovima iz Novog Zelanda i to se u trgovačkim lancima prodavalo. I poslije nekoliko mjeseci ljudi su u teškoj financijskoj situaciji umirovljenici, ovi oni puno im je isplativije bilo kupiti tu zamrznutu janjetinu nego domaće proizvode. I to su problemi koji se ne kontroliraju na našem tržištu. Oni nama prodaju ovdje u trgovačkim lancima tamo što su svojim državama proizvode čokolade 10 kategorije pod istim, skuplju, ista je omotnica samo. Oni istu omotnicu i nama to prodaju. Mi nismo jednakopravni u EU. Ja mislim da agencija da tržišno natjecanje mora puno biti glasnija i jasnija. Vi ste to ovlašteni i od Vlade RH, a poglavito od osnivača Hrvatskog sabora. A vadit se na to da je dužna samo inspekcija o tome voditi ja mislim da bi vi morali biti doslovno isto tijelo i suradnici u sprječavanju problema ovih nepoštene trgovačke prakse koja se pojavljuje u RH. I sva tijela bi morala zaštiti prije svega zdravlje naših ljudi i ono što plate da je kvalitetno za cijenu onu koju daju i zaštititi naše domaće proizvođače. Vi navodite ovdje 2018. sve mjere koje ste poduzeli, sve prijave, vi navodite brojčano, međutim iz iskustva vam navodim da danas kada evo ja ću vam navesti primjer svinjetine. Hrvatska uvodi najviše svinjetine trenutno od milijardu kuna svinjetine u ovome trenutku iz svih pravaca, pozivamo se na autohtoni dalmatinski pršut, vrgorački, drniški nije bitno, ali nema svinja domaćih, uvozimo znači svinjetinu koja je zasigurno hranjena i zna se 100% sojinom sačmom koja je tretirana, površine su sa vrlo opasnim Monsantovim proizvodima iz njihove znači znači branše Monsantovih glifosata. Ja sam zbog toga i dao zakon o zabrani glifosata, to je Austrija već i napravila u EU se vode problemi, to je znači Monsanto znači najveći proizvođači GMO-a, dao sam i zakon o zabrani GMO-a uvoza, prijevoza, prodaje, sadnje na području RH. Nažalost to ovaj parlament nije prihvatio ali ja sam opet uputio to u proceduru osim u medicinske svrhe jel taj dio ne mogu ovaj znati. Međutim, tko to kontrolira, tko to gleda? Vi ćete reći inspekcija dužna provjeravati, ali i vi ste jedno tijelo onda viška ste tijelo ako ništa ne radite. o čemu, evo tko će meni reći zbog čega je se uvozi, evo doći ćete u jedan trgovački lanac svinjski vrat 12 kuna. To domaći proizvođač ne more podnijeti, to domaći proizvođač ne more podnijeti. S čime je to? Jel to hranjeno, jel to hormonima, jel to, to nitko ne kontrolira, da li je sojinom sačmom opet ponavljam sa sojom koja je tretirana glifosatom vrlo opasnim po zdravlje ovaj herbicidom. Da li je to tretirano? To mi ne znamo, mi možemo pretpostavljati, ali sve informacije govore da se to vrlo malo kontrolira. Sad dolazimo do druge stvari. Imamo inspekciju, imamo zdravstvene provjere tog ovaj provjere toga mesa, ali nitko to ne kontrolira. I danas imamo recimo, meni je ja bi volio da su pune štale svinja u mojoj Dalmaciji ili da bar iz Slavonije uvozimo, da ne uvozimo nego da iz Slavonije svinje iz ovih naših krajeva pa se proizvode pršuti, ne, ne pune hladnjače iz Nizozemske, pravca Mađarske, Srbije tko zna odakle sve ne, odakle sve ne ne dolazi. U biti mi smo sa svojom neodgovornošu, nepovezanošću institucija nadležnih za ovo, pribacivanje odgovornosti sa inspekcija AZTN, vi prebacivate na nje, nitko nema nikakvu odgovornost, a u biti šta imamo uništenu domaću proizvodnju, praznu Slavoniju, praznu Dalmatinsku zagoru, bez stoke, znači cijelu Liku. Imamo zdravstvene, povećane zdravstvene probleme naših građana jer je nekontrolirana hrana koja se tu prodaje na našemu tržištu kroz trgovačke lance koji ujedno ne samo šta to rade, nego ako je trgovački lanac primjera Njemačke, Austrije iz EU nebitno, vlasnik naše žene su blagajnice potplaćene, znači na tržištu nisu iste ovde su plaća im se 2-3.000 kuna, a njima su plaće 1.500 EUR-a, a isti je lanac, ista smo mi EU navodno, čak i predsjedamo EU, vidim da se svaki dan premijer hvali. Znači mi gubimo po svim pitanjima, jedno što smo dobro za plasirat tu štetnu hranu bez ikakve kontrole. I to utječe nabrojio sam utječe i na zdravstveno stanje ljudi, imamo povećani broj tumora, imamo povećane, hrana utječe na to. A domaćeg proizvođača gušimo. Baba prodaje luk na tržnici sa strane ili negdje gdje nije predviđeno, kazna zatvor, svoj domaći. Znači ovo je primjer iz zakonodavstva i AZTN-a i inspekcija svih nadležnih da smo neuvezani. Jel svi pribacivamo odgovornost, nema jasne odgovornosti, tko, šta, kad, gdje, osim na malome čovjeku, malome proizvođaču. Mi misto da promičemo na tržištu naše male proizvođače, ako imamo proizvođače luka u Sinju i Cetinskoj krajini, ako imamo proizvođače svinja u Slavoniji, ako, nebitno, ako imamo umisto da promičemo i da pomažemo da na svim tržnicama budu osigurani kako lokalna samouprava, Vlada, nadležna ministarstva da ih promičemo u biti, što mi radimo? Mi u biti te ljude, tim niskim cijenama loših proizvoda, stranih proizvoda koji nemaju nikakvu dodatnu vrijednost što se tiče RH dovodimo u poziciju da mi kao turistička država koja se hvali, ne hvali, nego porastom turista, nemamo dodatnu vrijednost jel prehrambeni proizvodi su uglavnom uvezeni. Rajčice, kod mene se kaže pomidore, u našem Jadranu kada je sezona nema domaće pomidore, moraju postojati razlozi. Dal je zakonodavstvo loše, da li je Zakon o trgovačkoj praksi kojega smo mi tražili da se minja također kao klub, dal je on loš, dal je neprimjenjiv, da li nemamo dovoljno ljudskih resursa vi i inspekcije, da li postoji problem tu? Znači postoji problem? Znači mi taj problem tribamo sagledat, popisat rekao sam od ljudskih resursa u vašoj agenciji u inspekcijama. Gdje je problem? Jel rezultati su katastrofalni, nemojte se vi ljutiti da ja vama nešto govorim u smislu da vas vrijeđam, omalovažavam nego je činjenica da je domaća proizvodnja propala u nepoštenoj trgovačkoj praksi zbog ne kontrola, a strani uvozni tj. preko naših lobija unutar Hrvatske, strani proizvodi se plasiraju na naše tržište u to u turističkoj sezoni, ponavljam. Ja živim u zaleđu Splita u Cetinskoj krajini, imamo Sinjsko polje koje je nenavodnjeno ljudima se ne isplati saditi pomidore, rajčice, a talijanske nam se ulaze na tone i tone, stotine tisuća tona i to se prodaje u restoranima našim. Rumunjska janjetina, a naša brda, naše štale prazne, imamo prazne dvije trećine Hrvatske zbog neuvezanosti kako Agencije za tržišno natjecanje prebacivanje odgovornosti, na inspekcije, jel vidim da ste ovdje napisali da je to djelokrug inspekcija. Pa jel možete se vi povezati? Pa Hrvatska je ista država, pa mi moram branit se u EU svoje proizvođače i ne samo to. Sada kada smo to napravili, e sada mogu stranci kupiti poljoprivredno zemljište. Ne znam dokle se došlo sa moratorijem, ove godine u 7. mjesecu istječe sedam godina moratorija, istječe i sada će nam još stranci kupiti i poljoprivredno zemljište i proizvodit će tu ekološku hranu, 700.000 hektara mi imamo neobrađenog ekološki očuvanog poljoprivrednog zemljišta zaraslog u korovu. To je potencijal, znači ekološki očuvan, nije tretiran ni cidokorom, ni roundupom, ni glifosatima ne znam, imamo to. Mi u pregovorima smo dogovorili da od ove godine mogu stranci kupiti poljoprivredno zemljište, ja sam ovdje davao i amandman da zbog ovih problema koje imamo u ključnoj prehrambenoj, poljoprivrednoj proizvodnji gdje je naš poljoprivrednik zgažen od trgovačkih lanaca da se zabrani prodaja zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Jer ako smo mi jednakopravni u EU, a nismo, to je vidljivo prema uvozu i što sve uvozimo od prehrambenih proizvoda i što nam se prodaje na ladicama prehrambenim ladicama trgovačkih lanaca. Ako je Mađarska zabranila prodaju da ne mogu hrvatski građani kupiti u Mađarskoj poljoprivredno zemljište našim pravnim i fizičkim osobama, ne vidim zašto mi državnu zemlju poljoprivrednu prodavali, ako je EU jednakopravna, ako smo jednakopravni, ako smo mi toliko moćni koliko Andrej Plenković premijer govori i predsjedamo EU, prema tome nismo zaštitili vaši su rezultati, domaće proizvođače, štite se uvozni lobiji i strani trgovački lanci na štetu hrvatskih građana. Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Žarko Tušek. Izvolite. **Tušek, Žarko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, riječi ispred kluba HDZ-a o jednoj vrlo kompleksnoj i složenoj materiji o kojoj se može na političkoj razini diskutirati ovako ili onako, ali čije razumijevanje zahtijeva malo veći stupanj pravnih, ekonomskih kompetencija i općenito komparativne analize sa time što rade druge ovakve i slične agencije na području EU i u svijetu općenito. Uvodno, rad agencije moramo ispred kluba HDZ-a, to je mišljenje odbora i mišljenje Vlade RH ocijeniti apsolutno pozitivnim od ažurnosti u djelovanju, od donesenih stručnih mišljenja, od sektorskih istraživanja, od mišljenja, od sektorskih istraživanja, od multilateralnih aktivnosti agencije na jednom vrlo složnom tržištu, 46 tržišta koja agencija pokriva, 250.000 subjekata koji su u tom paketu konstantni rast riješenih predmeta, od implementacije Europske direktive za zaštitu tržišnog natjecanja ECN+ koja uvodi neke novine u općenito … tržišnog natjecanja i rekao bih snagu agencije da nastupi na

nizozemskih vlasnica City Ex grupe u iznosu od 53 milijuna eura kontra Vlade RH u kontekstu njihovog spora sa Hrvatskom poštom i stečaja u kojoj se City grupa našla. Tako da eto niz je tu ozbiljnih pozicija gdje se rad agencije mora ocijeniti pozitivnim … je očito sve u kontekst vrlo malog proračuna koji agencija ima određene određene potkapacitiranosti u broju ljudi, stručnih kvalitetnih ljudi koje je nemoguće na tržištu samo tako naći i za koje treba uložiti iznimnu energiju kako bi se docirali od pravnika, ekonomista, informatičkih forenzičara i ljudi koji su neophodni kako bi jedna agencija takvog tipa regulirala tržišno natjecanje i promicala kulturu tržišnog natjecanja kao temeljnu kulturu liberalne ekonomije i fer i konkurentnog gospodarstva. Neke su teme tu koje se posebice provlače i kroz debatu u javnom prostoru, naravno i kroz izvješće o radu same agencije. Prva tema koliko je veliki problem kartela i koliko on šteti našem tržišnom natjecanju, prije svega trebamo si pojasniti što karteli znače, znači govorimo o dogovoru konkurencije na tržištu kako bi se cijena tempirala, kako bi se druge isključilo iz ekonomske i gospodarske utakmice. Prije svega, agencija je tu napravila jedan ozbiljan screening odnosa ugovora između trgovaca i ljudi iz drugih djelatnosti koje funkcioniraju na, na, na tržištu, našem domicilnom tržištu i dala niz smjernica koje, koje sugeriraju da se u ovom trenutku relativno dobro ta gospodarska utakmica prati. No, ono što je važno za reći, vrlo je teško dokazati kartel danas na tržištu i treba razumjeti i gospodarstvenike i poslodavce koji se danas grupiraju, koji se okrupnjavaju kako bi smanjili svoje troškove proizvodnje, kako bi smanjili cijenu svoje, svoje logistike i kako bi bili generalno konkurentni na tržištu. Slično se događa i u proizvodnim slično se događa u trgovačkim grupacijama i to je jednostavno neminovan trend danas u globalnoj ekonomiji. O kontekstu poštivanja Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi kojega imamo na snazi 2 tisuće, 2.g., ispričavam se, tu imamo više od 200 upravnih postupaka koje agencija provodi, ono što ne vidimo u ovom izvješću, a što je jasno iz rada agencije u 2019.g. imamo i 5 ozbiljnih upravno kaznenih mjera sa, u iznosima od 350 do preko milijun kuna u određenim situacijama sa određenim trgovačkim lancima, tako da se i tu radi jedan iskorak prema naprijed, samo tu treba u kontekstu provedbe ovoga zakona uistinu naglasiti, kolega Bulj je o tome nešto govorio, ali generalno koje su jurisdikcije agencije, kako komplementarno ona surađuje sa ostalim državnim institucijama u kontekstu uvoza prehrambenih proizvoda u RH, kvalitetnih, nekvalitetnih, što je ovaj u ingerenciji državnog inspektorata, što je u ingerenciji ministarstva, a što je u ingerenciji općenito same agencije. Tema koja je isto tako vrlo važna u javnom prostoru, a to je zapravo da li Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama zadovoljavajuće rješava nametanje dominantne pozicije u pregovaračkim odnosima dobavljača i trgovaca, monitoring u ovom trenutku vrši ministarstvo provedbe ovog zakona za koje se u trećem kvartalu ove godine priprema i izmjene i dopune i usklađivanja sa Europskom direktivom ECN+, ali konstatirati moramo, financijska disciplina je veća, plaćanje u rokovima je na zavidnoj razini tako da u tom smislu mislim da imamo pozitivan iskorak prema naprijed. Ono što je se također provlačilo je pitanje domaćih proizvođača vezanih za uvoz i dampiranje cijena stranih proizvođača u smislu uvoza tih artikala na tržište, poslovno tržište također mislim da je važno naglasiti da pitanje konkurentnosti ne možemo riješiti niti jednim zakonom i da je pitanje konkurentnosti nešto što se rješava ukupnom ekonomskom politikom svake države, na svim sektorskim razinama, na zakonodavnoj razini, na razini subvencija, na razini poticaja, na razini ozbiljne porezne politike, na razini pametnog i kvalitetnog korištenja strukturnih fondova EU, tako da nije samo u RH problem cijene u određenim sektorima, prije svega ovdje se govori o mljekarskom sektoru, nego je problem cijene i izazova kako biti konkurentan, taj problem imaju i druge članice EU i problem je izrazito kompleksan, ali velim on se ne rješava samo kroz nadzor i kroz same agencije nego općenito politikom u, u, Vlade RH tj. resornih institucija i ministarstvom u cijelosti. Ono što se također provlačilo jest implementacija Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama u kontekstu uvrštavanja određenih artikala i pozicija u trgovačkim lancima, u kontekstu ograničavanja određenih proizvođača kako bi nastupili u trgovačkim lancima, tu treba reći da je rad agencije vrlo jasan, da je zakon vrlo jasan, da ukoliko se on ne poštuje da je svaki proizvođač tj. trgovac u ovom trenutku podložan sankciji. No, treba reći također da postoje granice da u poslovnim dogovorima između proizvođača i trgovaca postoji mogućnost da da se pismenim putem i ugovorom definiraju pozicije u trgovačkim lancima ukoliko to sam proizvođač smatra oportunim, ukoliko to smatra oportunim trgovac sa kojim on tu situaciju dogovora, ali ne smije se dozvolit isključivanje ikoga da nastupi sa svojom proizvodnjom na segmentu trgovačkog tržišta u našoj državi. Pred nama su izmjene i zakon, nepoštenim trgovačkim praksama, mislim da idu u trećem kvartalu ove godine, da ćemo tu usklađivati i direktive, uskladiti sa direktivama ECN+ EU. Ono što je također važno za reći, uistinu je potrebno i kroz agenciju i kroz sveobuhvatni rad svih nas koji smo akteri u tom procesu, javnom i političkom prostoru, promicati kulturu tržišnog natjecanja, činiti sve kako bi se tržišno natjecanje uistinu vodilo transparentno, kako bi svi imali fer i konkurentne prilike u tom istom procesu i prostoru, ali kako moramo biti svjesni da ključne probleme koje sam ja nekoliko puta artikulirao, koje je artikulirao i kolega Bulj prije mene i koje će vjerojatno artikulirati i ostale kolege u današnjim pojedinačnim ili raspravama ispred kluba, moramo rješavati ukupnom ekonomskom politikom i ukupnim strategijama i politikama, a da je agencija u svojem djelovanju ipak u u tom smislu ograničenih dimenzija, ograničenih domena i ograničenog kapaciteta. U svakom slučaju, evo još jedanput, kao neovisnom tijelu koje imenuje HS sa 5 članova vijeća agencije koji ne mogu biti članovi političkih stranaka i koji nisu političke osobe u, u, javnom prostoru, iskazujem poštovanje na, na njihovom radu, iskazujem pozitivnu ocjenu ovog izvješća iz 2018.g. Možda još jedna interesantna stvar, da sporovi koji se vode u RH u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja prema europskim analizama su najkraći, traju oko 200, 200 dana u prosjeku, što je, ako izuzme, ako izuzme EU koja je u ovom trenutku izašla, Veliku Britaniju koja je izašla iz EU na najvišoj ljestvici upravo su ti postupci na upravnim sudovima u RH što eto možda sugerira neki dobar postignut trend i u funkcioniranju hrvatskog pravosuđa sveukupno. Eto, toliko od mene u ovom djelu ispred kluba, pokušao sam biti sažet, agencija nema veliki prihod, nekih 13,4 milijuna kuna, 50-ak ljudi i treba biti uistinu realan šta se u takvim okolnostima može napraviti a ovo što je napravljeno, zasigurno je jedan ozbiljni iskorak iz godine u godinu. Eto, čestitam na radu i svako dobro. Živjeli. Hvala lijepo, vidim da je kolega Bulj dizao ruku, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Evo ja bi po pitanju izvješća ove značajne Agencije za tržišno natjecanje u ime kluba MOST-a zatražio 10 minuta stanku zbog konzultacija jer jednostavno kao saborski zastupnik, kao klub moramo upozoriti na nerad, nepovezanost institucija u RH i prebacivanje odgovornosti poglavito prehrambenih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda jer jednostavno je to uništeno zbog neuvezanosti, nerada i nemara i to je rezultat danas vidljiv. Mi danas uvozimo 3 milijarde eura prehrambenih proizvoda i to je porastu, mi uvozimo svinjetinu, sve uvozimo ono što možemo proizvoditi u RH a turistička smo država. Mi danas od stranih trgovačkih lanaca imamo znači na policama hranu upitne kvalitete koju nitko ne kontrolira jer se prebaciva na inspekciju i na AZTN. Mi u Hrvatskoj tu hranu ljudi konzumiraju, imamo povećanu bolest. Domaća proizvodnja je uništena. Mi danas ne štitimo našega domaćeg proizvođača i poljoprivrednika. Evo kad je turistička sezona mi nemamo hrvatskih proizvoda, domaćih, a autohtonih nego GMO proizvoda ko zna kako rađenih i s čime su tretirani i s koji herbicidima, nitko to ne kontrolira i to su jeftini proizvodi koji preko štetočina unutar naših ministarstava i institucija je dozvoljeno da uništavaju domaće mlade proizvođače i to je rezultat. Ne treba tu stručnost i kompetencije nas saborskih zastupnika da vidimo da više nema ovaca, janjaca u mojoj Dalmatinskoj zagori, da uvozimo iz Rumunjske, da uvozimo iz drugih krajeva. Mi ne štitimo domaćeg proizvođača.

Hvala g.